Spoštovani podpredsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim in vsem, ki nas spremljajo. Spoštovani! Pred nami je predlog spremembe Zakona o državni upravi. Prva sprememba se nanaša na število državnih sekretarjev na Ministrstvu za zdravje. Vsi se zavedamo in tudi upam, da se strinjamo, da je mandat od te vlade zaznamovan z zdravstveno situacijo. Državljani in zdravstveno osebje že več let pričakujejo urejeno zdravstveno politiko. Ta vlada je v svojem prvem letu pokazala, da je sposobna podpreti zdravstveno osebje. V soočanju z epidemijo covida-19 je bilo zdravstvenemu osebju omogočeno, da dela. Ne samo ministrstvo, vsa Vlada je poskrbela, da je zdravstveno osebje imelo dovolj zaščitne opreme, tehnične opreme, primerne prostore in tudi finančno primerno nadomestilo za delo. Hitro je bilo ugotovljeno, da je potrebno imeti za soočanje s tem tim. V 17. členu veljavnega Zakona o državni upravi, osnovne različice iz leta 2002, je določeno, da se v ministrstvu lahko imenuje največ dva državna sekretarja oziroma največ štiri na Ministrstvu za finance. To je bilo urejeno potem leta 2014. V času epidemije se je obstoječa ekipa državnih sekretarjev izkazala za premalo številčno, da bi lahko učinkovito opravljala svoje naloge. Zato se predlaga povečanje število državnih sekretarjev na Ministrstvu za zdravje z do sedaj največ dva na največ tri. Ministrstvo za zdravje je že dlje časa kadrovsko podhranjeno. V postopku je reorganizacija ministrstva, ustanovljena sta bila dva nova direktorata, in sicer Direktorat za zdravstveno ekonomiko in Direktorat za razvoj zdravstvenega sistema, ki sta organizacijska podlaga za uresničevanje ciljev opisanih reform, katere del je tudi možnost dodatnega državnega sekretarja, saj brez krepitve vodstva naštetih reform prizadevanja ne bo mogoče izpeljati. Močna vloga in krepitev ministrstva, pristojnega za zdravje, je nujna tudi zaradi strukturnih reform. Ureditev sistema financiranja zdravstva, bistvene pospešitve digitalizacije v zdravstvu, več nujnih zakonodajnih sprememb zaradi reform, ki jih zahteva tudi Evropska unija, covid-19 in določenih ukrepov za vzpostavitev večje odpornosti zdravstvenega sistema proti izrednim dogodkom in prihodnjim – upajmo, da ne – epidemijam. Napovedane prenove sistema plač v zdravstvu, ki kot take pomenijo trajne spremembe, zato je tudi potreba po dodatnem državnem sekretarju trajne narave. Druga sprememba se nanaša na upravljanja s podatki. Potem ko je Ministrstvo za javno upravo prevzelo v upravljanje informacijsko-komunikacijske sisteme državne uprave, se je pokazalo, da interni informacijski sistem Ministrstva za notranje zadeve zaradi zagotavljanja ustrezne visoke stopnje varnosti ni primeren za upravljanje na daljavo in prenos na skupno informacijsko infrastrukturo, ki jo upravlja Ministrstvo za javno upravo. Že leta 2014 je bila ta sprememba. Zaradi procesne in podatkovne prepletenosti internih informacijskih sistemov Ministrstva za notranje zadeve in policije, ni mogoče izvesti ločenih sistemov na interni informacijski sistem Ministrstva za notranje zadeve z nižjo stopnjo varnosti in na ta informacijski sistem policije. Zato se predlaga, da se interni informacijski sistem ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, izloči iz centralizacije informatike v državni upravi,

Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili pol ure po prekinjeni tretji točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda**.** prekinjeno **4. točko dnevnega reda, to je na drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu v okviru skrajšanega postopka.** Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo Alešu Miheliču. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, cenjeni ostali gostje! Glavni razlog za spremembo Zakona o železniškem prometu je delni prenos Direktive (EU) 2012/34/EU o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja. Ker je Republika Slovenija prejela uradni opomin zaradi nepravilnega prenosa nekaterih določb te direktive, smo jih s temi predlaganimi spremembami zakona odpravili iz uradnega opomina na sledeči način. Torej, za izboljšanje pravnega okvira in za povečanje pravne varnosti so v okviru sprememb zakona dodane določbe, ki nalagajo licenčnemu organu, da v insolvenčnih postopkih prevoznika presoja o odvzemu licence podjetju. Drugi očitek Evropske komisije se nanaša na pogoj podjetij v zvezi z dobrim ugledom, ki jih mora izpolnjevati prevoznik, ki zaprosi za licenco. Zahteve so glede na mnenje Evropske komisije razširjene in zajemajo vsa kazniva dejanja. Predlog spremembe zakona prinaša tudi nekaj posodobitev, nekaj izboljšav. Ureja se možnost ustanovitve stavbnih pravic na javni železniški infrastrukturi, če se s tem ne posega v rabo javne železniške infrastrukture. Za reševanje problematike hrupa, ki ga povzroča železniški promet, je podana dopolnitev, da v javno železniško infrastrukturo sodijo tudi protihrupne ograje. V predlogu zakona je dopolnjen obseg vzdrževanja javne železniške infrastrukture. Ta zajema tudi zamenjavo v okviru vzdrževanja s sklicem na definicijo pojma iz Zakona o varnosti v železniškem prometu. Med zamenjave sodijo komponente pri preventivnem ali korektivnem vzdrževanju, ki imajo enako funkcijo in enako delujejo. Zakon na novo širi naloge upravljavca javne železniške infrastrukture ‒ to je družba SŽ - Infrastruktura k nalogam podjetja pa dodajamo naloge upravljanja nepremičnin na železniškem območju, ki so v lasti države in jih na podlagi drugih predpisov ne upravljajo drugi upravljavci stvarnega premoženja države. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo opravlja glede na določbe veljavnega zakona naloge razvoja javne železniške infrastrukture. To pomeni tudi sodelovanje pri postopkih priprave prostorskih aktov s področja železniške infrastrukture. Direkcija pripravljavcem občinskih prostorskih aktov na njihovo zahtevo predloži svoje razvojne in varstvene potrebe v obliki smernic in mnenj, ki se nanašajo na železniško infrastrukturo, zato je ta naloga s predlogom prenesena z Ministrstva za infrastrukturo, na DRSI, ki je organ v sestavi ministrstva. Predlog zakona in amandmaje, ki se nanašajo na 3., 5., 9. člen je obravnaval in sprejel tudi Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, ter jih sprejel na seji dne 10. 5. Državnemu zboru torej predlagamo predlog sprememb našega Zakona o železniškem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 Spoštovani podpredsednik tega Državnega zbora, hvala za dano besedo. Pozdravljeni državni sekretar, kolegice in kolegi! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 41. nujni seji 10. 5. 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku predložila Vlada. V imenu predlagatelja je državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič poudaril, da je glavni razlog sprememba zakona delni prenos Direktive 2012/34/EU o vzpostavitvi enakega evropskega železniškega območja, saj je Republika Slovenija prejela uradni opomin Evropske komisije zaradi nepravilnega prenosa nekaterih določb omenjene direktive. Kot odgovor na očitek se za izboljšanje pravnega okvira in za povečanje pravne varnosti s predlagano spremembo dodajajo določbe, ki bodo nalagale licenčnemu organu, da v insolventnih postopkih prevoznika presoja o odvzemu licence podjetju. Spremembe se nanašajo tudi na pogoje podjetij v zvezi z dobrim ugledom, ki jih morajo vzpostavljati prevozniki, ki zaprosijo za licenco, in sicer so zahteve po mnenju Evropske komisije razširjene in zajemajo vsa kazniva dejanja. Izmed drugih sprememb je izpostavil, da se ureja možnost ustanovitve stavbnih pravic na javni železniški infrastrukturi, če se s tem posega v naravno javne železniške infrastrukture. Napredek se vzpostavlja tudi na področju varstva pred hrupom, saj bodo v sestavni del javne železniške infrastrukture po novem sodile tudi protihrupne ograje, dopolnjuje pa se tudi obseg vzdrževanja javne železniške infrastrukture. Predlog zakona širi naloge podjetja SŽ - Infrastruktura, d. o. o., kot upravljavcu javne železniške infrastrukture. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo pa natančno zakonsko opredeljuje naloge razvoja javne železniške infrastrukture, ki jih ta opravlja že glede na veljavnost zakona. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Valentina Marolt je poudarila, da je Zakonodajno-pravna služba k predlogu dala pisno mnenje, v katerem je izpostavila nomotehnične pripombe k 3., 5. in 9. členu, ki so bile namenjene temu, da se bo novela zakona lahko ustrezno vgradila tudi v veljavni zakon. Glede na izkazovanje dobrega ugleda prevoznika, ki zaprosi za licenco iz 8. člena novele zakona, pa je opozorila, da v zakonodajnem gradivu niso razvidni razlogi, ki bi utemeljevali sorazmernost predlaganih rešitev. Predstavnik Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj državni svetnik Bojan Režun je izpostavil, da komisija predlog zakona podpira. Še posebej pozitivno ocenjuje predlagano možnost uskladitve stavbne pravice na javni železniški infrastrukturi progovnem pasu, ki bo v primerjavi z veljavno ureditvijo olajšalo umeščanje objektov v prostor in s tem tudi občinam omogočilo lažje in hitrejše načrtovanje razvojnih potreb ter uresničevanje obnov ter rekonstrukcije obstoječih objektov, ki posegajo v javno železniško infrastrukturo. Brez razprave je odbor sprejel amandmaje poslanskih skupin SDS, SMC in Nova Slovenija k 3., 5. in 9. členu in nato v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih tudi sprejel. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Na vrsti je predstavitev stališč poslanskih skupin. Soniboj Knežak bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Hvala predsedujoči, državni sekretar, spoštovane kolegice, kolegi! Zakonski predlog, o katerem bomo danes odločali, je na poslanske klopi med drugim prišel tudi zaradi tega, ker je Republika Slovenija prejela uradni opomin Evropske unije zaradi nepravilnega prenosa nekaterih določb direktive. Predlog zakona odpravlja očitke sprejetega opomina, hkrati pa prinaša tudi nekaj dobrih drugih rešitev. Predlagatelji z zakonskimi rešitvami rešujejo očitek Evropske komisije, ki se nanaša na premalo dorečene postopke v zvezi z insolventnimi postopki. Rešitev vidijo v tem, da se licenčnemu organu, to je Javna agencija za železniški promet, določi naloga, da v insolventnih postopkih prevoznika presoja o odvzemu licence podjetju. Med rešitvami pa se predlaga tudi širitev obsega ustanavljanja služnostnih pravic ter dodatno določijo stavbne pravice na javni železniški infrastrukturi v progovnem pasu ter na nepremičninah v progovnem pasu, ki so last države in niso javna železniška infrastruktura. V Poslanski skupini SD pozdravljamo rešitve, ki jih zakonski predlog prinaša, je pa res, da smo pri rešitvah, ki jih prinaša 8. člen, rahlo zadržani. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora so rešitve tega člena lahko sporne z vidika načela sorazmernosti, kot izhaja iz ustavnih načel pravne države. Predlog zakona je podprla tudi pristojna Komisija Državnega sveta, v Poslanski skupini Socialnih demokratov pa se pridružujemo njihovi oceni, da bodo predlagane možnosti ustanovitve stavbne pravice na javni železniški infrastrukturi ob progovnem pasu olajšale umeščanje objektov v prostor ter posledično lokalnim skupnostim omogočila omogočila hitrejše načrtovanje in izvedbo razvojnih potreb ter obnovo in rekonstrukcijo obstoječih objektov. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu bom Socialni demokrati podprli. Hvala lepa. lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavila Nataša Sukič. Hvala lepa za besedo. Spoštovane in spoštovani! Zakon delno prenaša Direktivo 2012/34/EU, poleg tega podrobneje ureja pogoje za pridobitev stvarnih pravic na območju javne železniške infrastrukture. Ustanovitev stvarnih pravic je smiselna v primeru, kadar je investitor druga oseba, ki ne gradi objektov javne železniške infrastrukture. S tem se bo na območju le-te lažje gradilo ali obnavljajo pločnike, ceste, križišča in tako naprej. Poleg tega Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo določa naloge glede izdaje smernic in mnenj ter opravljanje drugih predpisanih nalog pri pripravi občinskih prostorskih načrtov. Gre za izrazito tehničen zakon, ki mu v Levici načeloma ne nasprotujemo. Problem pa je amandma koalicije, ki je bil k zakonu vložen pred dvema dnevoma. S tem amandmajem se določa, da so del javne železniške infrastrukture tudi parkirišča. Iz obrazložitve amandmaja izhaja, da naj bi bila to parkirišča za avtomobile in kolesa del sistema Park and Ride, parkiraj in se pelji, ampak ne samo ta; da naj bi bila to torej tudi postajna infrastruktura, namenjena polnjenju električnih vozil, avtov, skirojev in tako naprej. Obrazložitev je takšna, da ji načeloma res ni mogoče kar tako nasprotovati. Skratka, obrazložitev se sliši odlično, a kaj, ko je problem v vsebini amandmaja. S tem amandmajem parkirišča postajajo del javne železniške infrastrukture. In to kot rečeno ne samo Park and Ride parkirišča, ampak vsa parkirišča. To pa za seboj potegne celo vrsto obveznosti, olajšav in tako naprej. Javna železniška infrastruktura so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega železniškega prometa, ter pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo njihovi namenski rabi. Javna železniška infrastruktura je grajeno javno dobro v lasti države in se uporablja na način in pod pogoji, določenimi s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi. Parkirišča vse počez to pač niso, če že katera morda so, to zagotovo ne more biti čisto katerokoli parkirišče, a po tem zakonu bo to pač lahko, če seveda se ta amandma pritakne v zakon. Najverjetneje gre spet za nekakšen lobističen amandma, pri katerem obrazložitev nima zveze z dejansko vsebino oziroma ima kvečjemu samo delno zvezo, za tem pa se lahko potencialno skriva tudi kaj drugega. Gre torej za še enega potaknjenca v zakon, ki bi sicer lahko bil brez tega čisto neproblematičen, potaknjenca tik pred zdajci, pred dvema dnevoma, kot je to pač utečen modus operandi te vlade. Poslanke in poslanci smo na tem mestu zaenkrat premalo podučeni, preveč je neznank, kaj vse utegne ta amandma potegniti za seboj, da bi ga lahko kar tako sprejeli, če smo seveda odgovorni poslanci. Svojega mnenja in obrazložitve glede tega ni podala niti Vlada in če bo ta amandma sprejet, se lahko potencialno naredit velika škoda, ki jo je v tem trenutku nemogoče oceniti, zato je potrebno ta amandma zavrniti. Hvala lepa.

Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani državni sekretar s sodelavko, spoštovane kolegice in kolegi! S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu se v slovenski pravni red delno prenaša direktiva Evropske unije, s čimer se odpravljajo očitki iz uradnega opomina Evropske komisije zaradi nepravilnega prenosa nekaterih določb zadevne direktive. Očitek Evropske komisije se nanaša na premalo dorečene postopke v zvezi z insolventnimi postopki prevoznika. Slovenija se je namreč zavezala izboljšati pravni okvir tako, da licenčnemu organu, to je Javni agenciji za železniški promet, nalaga, da o insolventnih postopkih prevoznika presoja o odvzemu licence prevoznika. Prav tako pa se dodajajo širše zahteve v zvezi z dobrim ugledom prevoznika, saj prevoznik, ki zaprosi za licenco, ne sme biti pravnomočno obsojen na zaporno kazen v trajanju enega ali več let zaradi kaznivega dejanja. Prav tako ne sme biti pravnomočno kaznovan za prekršek zaradi kršitve predpisov s področja delovnega razmerja in socialne varnosti, varnosti in zdravja pri delu ali carin pri čezmejnem tovornem prevozu v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge za pridobitev in prav prav tako ne sme biti v stečajnem postopku. Nadalje se v predlogu zakona predlaga tudi razširitev obsega ustanavljanja služnostnih pravic in dodatno določanje stavbnih pravic na javni železniški infrastrukturi v progovnem pasu in na nepremičninah v progovnem pasu, ki so v lasti države in niso del javne železniške infrastrukture. S predlogom zakona se vključuje ustanovitev stavbne pravice na območju javne železniške infrastrukture v primerih, ko zaradi narave in teže posega v smislu večje obremenitve nepremičnine niso izpolnjeni pogoji za ustanovitev služnostne pravice, kot to predvideva veljavni zakon. Največkrat gre za že obstoječe objekte, ki jih je treba obnoviti in razširiti, na primer pločnike, ceste, dele ceste, križišča, krožišča in seveda pri tem posegajo v javno železniško infrastrukturo. O ustanovitvi stvarne pravice bo odločal upravljavec javne železniške infrastrukture, ki bo v vsakem konkretnem primeru presodil vpliv te pravice in objekta na rabo javne železniške infrastrukture, kar ne pomeni, da bo tako zgrajeni objekt postal tudi del javne železniške infrastrukture. Dodatno se med sestavne dele železniške infrastrukture vključuje protihrupna ograja, prav tako pa se razširja obseg vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ki ga izvajajo Slovenske železnice Slovenske železnice - Infrastruktura, d. o. o. Le-ta bo upravljala tudi objekte, ki po veljavni zakonodaji nimajo določenega upravljavca, kot na primer parkirišča, zgrajena ob železniškem območju. Poslanci Nove Slovenije – krščanski demokrati bomo predlog zakona podprli, še posebej pozitivno ocenjujemo možnost ustanovitve stavbne pravice na javni železniški infrastrukturi ob progovnem pasu, kar bo vsekakor olajšalo umeščanje objektov v prostor in tudi občinam omogočilo lažje in hitrejše načrtovanje razvojnih potreb ter uresničevanje obnov in rekonstrukcijo objektov, ki posegajo v javno železniško infrastrukturo.

Ta amandma omogoča, da železniška postajna infrastruktura, ki je namenjena potnikom, tukaj gre predvsem za parkirišča, postane tudi del javne železniške infrastrukture. Hvala lepa. lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavila Mateja Udovč. Izvolite. Na današnji seji se odločamo o implementaciji zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu. Predlog zakona, ki je pred nami, se v prvi vrsti nanaša na zahteve in priporočila Evropske unije v zvezi s prenosom nekaterih določb evropskih direktiv, po drugi strani pa ureja področje pogodbenih razmerij, povezanih z uporabo javne železniške infrastrukture. Predlog zakona je tako pomemben korak k večji skladnosti naše zakonodaje z evropskim pravnim redom s področja urejanja železniškega prometa. Republika Slovenija se je pri Evropski komisiji zavezala k implementaciji nekaterih določb, ki med drugim nalagajo licenčnemu organu, da v insolventnih postopkih prevoznika presoja o odvzemu licence podjetju. S takšno ureditvijo bomo sledili pravni ureditvi po zgledu drugih držav. Uveljavitev teh določb pa bo tako tudi pripomogla k izboljšanju pravnega okvira, ki je v tako kompleksnem infrastrukturnem sistemu, kot je železniško omrežje, ključna podlaga ključna podlaga za učinkovito in varno izpolnjevanje različnih pogodbenih obveznosti vseh deležnikov. Z novelo zakona pa se širi tudi obseg ustanavljanja služnostnih pravic na javni železniški infrastrukturi in na tistih nepremičninah v progovnem pasu, ki so v lasti države. V preteklosti je namreč prihajalo do težav z uporabo javne železniške infrastrukture, kjer upravljavec ni bil zakonsko pooblaščen, da sklepa stavbne pravice za takšne oziroma tovrstne objekte. Ta problem se je pogosto odražal v zaviranju izgradnje ali obnove delih cest, pločnikov, krožišč, križišč, ki so potrebovali obnovo ali razširitev, a do realizacije ni prišlo zaradi poseganje teh objektov v javno železniško infrastrukturo. V Poslanski skupini Stranke modernega centra se vedno zavzemamo za boljšo izrabo tistih delov infrastrukture, ki imajo potencial, da jih dopolnimo z dobrimi komplementarnimi projekti in na ta način krojimo slovensko logistično shemo po meri ljudi. Ravno iz tega razloga pa moramo pri vsakem projektu tehtati med dejavniki kot so učinkovitost, varnost in nenazadnje skrb do okolja. V Poslanski skupini Stranke modernega centra mislimo, da so mnogi uspešni infrastrukturni projekti, tako na lokalni kot tudi na državni ravni, dober dokaz za to, da smo na pravi poti pri urejanju te problematike. Prepričani smo, da predlog zakona odpravlja del nesmiselnih ovir in prispeva k učinkovitejši rabi prostora. Na podlagi navedenih argumentov bomo predloga zakona v Poslanski skupini Stranke modernega centra z veseljem podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. Izvolite. **MAG. Spoštovani podpredsednik, spoštovani državni sekretar, kolegi poslanke in poslanci! Pred nami je obravnava zakona, ki po našem mnenju prinaša potrebne spremembe. Glavni razlog za njegovo spremembo tiči v delnem prenosu ene od evropskih direktiv, saj je Slovenija zaradi nepravilnega prenosa določb s strani Evropske komisije prejela uradni opomin. Komisija je Sloveniji očitala, da je določba v zakonu, povezana z dobrih ugledom, omejena zgolj na kazniva dejanja zoper gospodarstvo, medtem ko direktiva zajema vsa huda kazniva dejanja. V skladu z novo zakonsko ureditvijo bo tako Javna agencija za železniški promet, ki je licenčni organ, izkazovanje dobrega ugleda, ugotavljala za vsa kazniva dejanja in ne zgolj za tista s področja gospodarstva, tako kot to dejansko počne do sedaj. Opomina torej nismo dobili zato, ker direktive ne bi ustrezno izvajali, temveč zato ker določb nismo ustrezno vnesli v zakon. Gre za nepotreben spodrsljaj in prav je, da to neskladje, spremembo zakona odpravimo. Je pa pri tem treba omeniti, da je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora v svojem mnenju opozorila, da je predlagana rešitev povezana s pogoji za izkazovanje dobrega ugleda strožja od zahtevane direktive in da v zakonodajnem gradivu niso podani razlogi, ki bi utemeljevali sorazmernost predlaganih rešitev. Iz preohlapne definicije torej ministrstvo prehaja na potencialno prestrogo ureditev. Sprašujemo se, ali gre pri takem prenosu direktive za svojevrstno zakonsko oviro, ki bo omejevala dostop na trg. Praksa bo pokazala, ali bo na podlagi novih zakonskih določb komu izkazovanje dobrega ugleda neupravičeno oteženo. Predlog zakona sicer prinaša več rešitev, ki niso sporne. denimo, da je 100-metrski pas ob progi v številnih slovenskih krajih precej gosto poseljen. Ti ljudje so dnevno izpostavljeni prekomernemu hrupu, življenje pa jim močno olajšujejo protihrupne ograje. Te bodo od sedaj naprej sestavni del javne železniške infrastrukture, to pa bo pripomoglo k izboljšanju zagotavljanja varstva pred hrupom. Prav tako kot dobrodošlo spremembo ocenjujemo možnost ustanovitve stavbne pravice na javni železniški infrastrukturi ob progovnem pasu. Praksa je pokazala, da je to področje nujno treba urediti. Zakon namreč zdaj predvideva le možnosti pridobitve služnostnih pravic, denimo za napeljevanje vodovoda, kanalizacije, različnih napeljav in tako naprej, obremenitve pa so seveda pogosto večje. Nova ureditev bo olajšala obnove in rekonstrukcije obstoječih objektov. Območja železniških postaj v Sloveniji so pogosto degradirana in zagotovo bo tudi ta sprememba pripomogla k njihovemu boljšemu upravljanju. Navsezadnje pa bo to izjemnega pomena tudi v luči načrtovanih sprememb prenov železniških postaj, ki naj bi z modernizacijo postale priljubljene točke zbiranja in preživljanja časa. Zato ob tej priložnosti poziv Vladi, da preko organov upravljanja naloži lastniku objektov zagotavljanje storitev, primernih času in ustrezno upravljanje.

Lep pozdrav vsem skupaj prisotnim! Pri zakonu gre za prenos direktive v ožjem obsegu oziroma o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja ter za manjše popravke besedila zakona. Pri tem ne smemo pozabiti, da se je Republika Slovenija zavezala v odgovoru na uradni opomin, da bo za popolen prenos direktive dopolnila in sprejela Zakon o železniškem prometu do konca prejšnjega leta, ne sedaj, da ne bomo zopet kot že velikokrat plačevali visokih kazni. V SNS smo naklonjeni razširitvi ustanavljanja služnosti in stavbnih pravic na javni železniški infrastrukturi v progovnem pasu in na nepremičninah v progovnem pasu, ki so v lasti države. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih, na primer v sosednji Hrvaški, nam prikaže, da so pri njih kategorizirane železniške proge javno dobro v lasti države. Slovenska železniška infrastruktura ki po trenutni zakonodaji nimajo določenega upravljavca. Pozitivna stvar je, da se bodo objekti lažje umeščali v prostor ,kot tudi dejstvo, da bodo naše občine hitreje in lažje načrtovale svoje razvojne potrebe glede na njihove prioritete. Tukaj je govora o parkiriščih, o kolesarnicah za izposojo koles, urejenih kolesarskih stez, nadhodih, podhodih in tako dalje, česar sedanji zakon ne omogoča. Po domače povedano, to v praksi pomeni, da je obstoječe objekte, kot na primer pločnik, cesto, križišče, rondo, treba malce razširiti, rekonstruirati oziroma obnoviti, pa to do sedaj ni bilo mogoče. Pereče razmere kažejo tudi potrebo po razvoju novih modelov razvoja, kjer naj bi železniške postaje postale nekakšni večji trgovski centri oziroma neko stičišče, kjer bi se kaj dogajalo. S tem bi tako za naše državljane kot za turiste postalo atraktivnejše, bolj dinamično in živo, ne pa turobno, kot je sedaj. V Sloveniji imamo na žalost preveč železniških in avtobusnih postajališč, ki so degradirana in potrebna obnove. In to čim prej. Slovenski nacionalni stranki predlagamo, da se tudi železniška infrastruktura gradi tako spodaj kot zgoraj na podoben način kot garažne hiše, kjer bomo prišparali pri prostoru, sploh v večjih mestih. Izpostavil bi tudi problematiko nevarnosti na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo, ki je povezana z neupoštevanjem prometnih pravil. Do nesreč prihaja predvsem zaradi nizke kulture in predrznosti udeležencev v cestnem prometu. Zaradi povečanja tirnega prometa se končno dela na tem, da je treba tudi železniške prometnice protihrupno urediti, da hrup ne moti tamkajšnjih stanovalcev. Protihrupne ograje se že lepo vidijo, če se z vlakom voziš proti Ljubljani. Niso lepe, so pa definitivno učinkovite, poleg tega pa ljudem omogočajo tudi zasebnost pred radovednimi pogledi. Vsekakor bi bilo potrebno še dograditi protihrupne ograje predvsem na tistih mestih, kjer so hiše v bližini železniške proge. Najbolje pa bi bilo, da se čim več železniškega prometa spravi pod zemljo, najbolj potrebno bi to bilo vsekakor v Ljubljani. Hvala za vašo pozornost. lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavil Boris Doblekar. Izvolite. Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani državni sekretar, poslanke in poslanci! Slovenske demokratske stranke pozdravljamo namero Vlade, da s spremembami in dopolnitvami Zakona o železniškem prometu uredi določene stvari, ki bi morale biti že urejene, pa je bilo za to področje v prejšnjih vladah doslej očitno premalo zanimanja, vsaj za nekatere od teh. Glavni namen tokratnih sprememb je delni prenos direktive Evropske unije o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja. Ker je Slovenija, pa ne prvič, zaradi nepravilnega prenosa direktiv, tokrat tudi zaradi prenosa nekaterih določb prej omenjene direktive, od Evropske komisije prejela uradni opomin, se v tem zakonodajnem postopku sprememb in dopolnitev Zakona o železniškem prometu te stvari urejajo in stvari postavljajo na pravo mesto. Tako bodo za izboljšanje pravnega okvira v zakon dodane določbe, ki bodo licenčnemu organu nalagale, da v insolventnih postopkih prevoznika presoja o odvzemu licence podjetju. Ob tem pa so dodane širše zahteve v zvezi z dobrim ugledom, ki zajemajo vsa kazniva dejanja. V zakonu je predlagana tudi razširitev obsega ustanavljanja služnostnih pravic in dodatno določanje stavbne pravice na javni železniški infrastrukturi v progovnem pasu in na nepremičninah v progovnem pasu, ki so v lasti države in nimajo statusa javne železniške infrastrukture. S to in rešitvami v nadaljevanju predstavitve stališča Poslanske stranke Slovenske demokratske stranke so zelo zadovoljne lokalne skupnosti oziroma občine, ker bo z novo ureditvijo olajšano umeščanje objektov v prostor v progovnem pasu in ker bo občinam omogočeno lažje in hitrejše načrtovanje razvojnih potreb in uresničevanje obnov ter rekonstrukcij obstoječih objektov, ki posegajo v javno železniško infrastrukturo, kar je nenazadnje pozdravila in podprla tudi Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. S tem spremembami pa so se seveda strinjale tudi Slovenske železnice. Z novim predlogom se torej vključuje ustanovitev stavbne pravice na območju javne železniške infrastrukture za primere, ko zaradi narave in teže posega v smislu večje obremenitve nepremičnine niso izpolnjeni pogoji za ustanovitev služnostne pravice, kot to predvideva veljavni zakon. Pogosto gre za obstoječe objekte, ki so potrebni obnove ali rekonstrukcije ter širitve in pri tem posegajo v javno železniško infrastrukturo. Med sestavne dele te infrastrukture se po novem uvrščajo tudi protihrupne ograje. Še posebej pozdravljamo spremembo pri obsegu vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ki ga izvajajo Slovenske železnice - Infrastruktura, ki bo dobila nove naloge upravljanja za objekte, ki po sedaj veljavni zakonodaji nimajo določenega upravljavca; na primer, parkirišča, zgrajena ob železniškem območju in pa ostali infrastrukturni objekti. Na novo se določa tudi, da Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ki opravlja naloge razvoja železniške infrastrukture, dobiva nove pristojnosti pri izdaji smernic in mnenj ter opravlja druge predpisane naloge pri pripravi občinskih prostorskih aktov kot nosilec urejanja prostora. Zaradi vsega navedena v stališču Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke v celoti podpira predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o železniškem prometu, ki bo z osvežitvijo zakona le-ta podlaga za sodobno in napredno ter učinkovitejše upravljanje z javno železniško infrastrukturo, kot tudi z vsemi objekti in površinami, ki so v korist javnega dobra. Še posebej nas veseli, da je to še en izdelek v vrsti mnogih te vlade, ki gre v iskanju sinergije med državo in občinami nasproti potrebam lokalnih skupnosti in s tem dobrobit občank in občanov oziroma državljank in državljanov. Torej, te spremembe in dopolnitve zakona bomo v Slovenski demokratski stranki z veseljem podprli. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju. V razpravo dajem 3. člen ter amandma poslanskih skupin NSi, SDS in SMC. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je želja za razpravo; samo, da vas obvestim, vsi, ki se boste prijavili, imate na razpolago 5 minut. Najprej je zaprosila za besedo Nataša Sukič. hvala lepa, predsedujoči, saj bom zelo kratka, ne bom potrebovala petih minut. Že v uvodnem stališču sem opozorila, v čem je rahel problem tega amandmaja, ki je pred nas priromal pred dvema dnevoma, in to je vedno znova. se ponavlja – kajne, amandmaji zadnjih hip –, do katerih se niti Vlada ne opredeli in ki lahko skrivajo neke potencialne pasti. Jaz ne trdim, da jih skrivajo, ampak glede na to, da ne vemo točno, v globino ne vemo točno, za kaj gre, ne moremo kar tako, na pamet nekaj sprejemati. Glejte, nihče absolutno ne nasprotuje temu, da bi bila ob železniških postajah parkirišča. Parkirišča so že zdaj ob vseh železniških postajah. V Ljubljani, recimo, okrog in okrog, polno parkirišč ‒ kajne? Isto povsod drugje. Tako, da ne bi kdo zdaj mislil, da mi zdaj parkiriščem nasprotujemo – ampak v čem je problem? Glejte, javna železniška infrastruktura so objekti in naprave, potrebni za nemoteno odvijanje javnega železniškega prometa, ter neka pripadajoča zemljišča, ki funkcionalno služijo neki namenski rabi. To je javna železniška infrastruktura, je grajeno javno dobro v lasti države in se uporablja na način in pod pogoji, ki jih določa zakon in na njegovi podlagi potem tudi izdani predpisi. zdaj, v čem je problem tega amandmaja, do katerega se je res nemogoče kar na pamet opredeliti samo zato, ker je všečno opisan? Poglejte, za vzdrževanje, obratovanje in obnavljanje javne železniške infrastrukture je namreč obvezna gospodarska javna služba. Vemo pa, da javna železniška infrastrukture se lahko razvija tudi v javno- zasebnem partnerstvu, ampak problem je pa ta, da to vse financira država. In zato mi v resnici ne vemo, kaj se skriva točno za tem amandmajem, in je nekoliko nenavadno, da je prišel pred nas pred dvema dnevoma, da se do njega niti Vlada v resnici ni opredelila in je nekoliko sumljiv. Lahko bi bil tudi kakšen lobističen amandma, napisan spet na kožo nekomu. Ker parkirišča pač nikoli – in ne rabijo biti – del javne železniške infrastrukture, prav nobene potrebe ni po tem, da bi bila. Če pa bodo, če boste sprejeli ta amandma, potem pa, kot rečeno, bomo prišli v situacijo, kjer bo vzdrževanje, obratovanje, obnavljanje in tako dalje padlo na pleča države, pa četudi bo mogoče šlo za neke mešane posle, recimo, javno-zasebno partnerstvo. Zato se kar tako, na pamet

In sploh bi bilo mogoče priporočilo v bodoče tej vladi, da se neha s tem načinom, da se tik pred zdajci vedno znova pritaknejo neki čudni amandmaji, ki puščajo en tak nelagoden občutek, da ni vse čisto čisto čisto v redu. Zato opozarjam, da mogoče se zaustavite, pri tem premislite, ker resnično ni potrebe za čem takim. Če pa bomo to sprejeli, pa bo država plačevala tudi stvari, ki jih sicer

z vsemi pravili poslovniškimi, ki so povezani s to sejo. Izvolite, postopkovno. **NATAŠA SUKIČ (PS Levica):** Poglejte, spoštovani, vedno znova doživljam, da vi kot predsedujoči komentirate moje razprave. Vi niste tam zato, da komentirate moje razprave. Jaz sem zelo jasno povedala, v čem je nelagodje. Če mi kot poslanci dobimo dva dni, tik pred zdajci, nek tak amandma, kjer ni vse čisto popolnoma jasno, do katerega se niti Vlada ni opredelila, potem imam pravico postaviti dvom v to, da je vse na mestu. In ne razumem, da si kot predsedujoči uzurpirate pravico, da se vtikate v mojo razpravo. Jaz se v vaše razprave na ta način ne vtikam. Ko boste pa sami razpravljavec, pa si lahko replicirava medsebojno. To res ni korektno in prosim, da od sedaj naprej spoštujete mojo pravico kot poslanke, da postavim dvom, izrazim dvom. Nisem bila nesramna, zelo sem argumentirala, v čem se lahko morebiti skrivajo neke pasti. Hvala lepa. Saj ne gre za to, kolegica, da nimate pravice do razprave. Saj ste povedali vse in jaz se v to nisem vtaknil. Samo povedal sem, samo pojasnil, da je amandma vložen v skladu z določbami poslovnika, nič drugega. Vsebinsko je pa ostalo vse, ker to je bil vaš ključni pomislek.

da bomo poslanke in poslanci imeli dovolj časa, da kvalitetno proučimo vse implikacije nekih amandmajev. Seveda je bilo vse v skladu z nekimi pravili. Nič ne rečem, ampak praksa je pa slaba, če se vse tako počne tik pred zdajci. Hvala lepa. Hvala lepa za ta vaš nepostopkovni predlog. Vlada in vsi ostali, ki vlagajo zakone, amandmaje in tako naprej, morajo upoštevati pač pravila, ki so zapisana v poslovniku. Če pa določba ni dobra, če nekomu ni všeč, pa lahko predlagajo spremembo poslovnika. Želi še kdo razpravljati? (Ne.) Ne želi nihče več, zato zaključujem razpravo. amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali pol ure po prekinjeni 3. točko dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja Andreji Černigoju. Izvolite. Spoštovani gospod predsedujoči, hvala za besedo, spoštovani zbor! Digitalizacija spreminja vse, temeljito spreminja podobo gospodarstva, politike in družbe, digitalizacija vstopa v vse pore življenja, postavlja nove zahteve in odpira popolnoma nove možnosti. Velikokrat pa se zgodi, da zapisane besede na papirju, v teoriji lepo zvenijo, v praksi pa se srečujemo z velikimi težavami. težavami. Sam prihajam s Primorske, razpet med Vipavsko dolino in Ilirsko Bistrico. Na Primorskem smo srčni ljudje, katerim poslušanje radia prinaša veliko zadovoljstva, obenem pa nam velikokrat povzroča nejevoljo. Pri poslušanju svoje najboljše frekvence se vsakodnevno soočamo z motnjami italijanskih in hrvaških radijskih programov, razvoj digitalizacije in uvedba DAB+ bosta to odpravila, ampak po sedanji zakonodaji ta digitalni razvoj za 11 lokalnih radiev v statusom posebnega pomena ni samoumeven. samoumeven. Spoštovane kolegice in kolegi! V realnem življenju smo naleteli na tehnično težavo, ki jo s temi predlaganimi spremembami Zakona o medijih rešujemo. Torej predlagani zakon pred vami ponuja zgolj tehnično rešitev tega problema. V letu 2018 je Svet za radiodifuzijo Republike Slovenije najavil pomemben operativni mejnik, s katerim je za digitalni prehod radia v Republiki Sloveniji izbral datum 22. 2. 2022; dan, ki se ga slikovno poimenovali dan druge tehnologije. Le-ta ima pomembno promocijsko vlogo pri uvajanju v te nove tehnologije za celoten slovenski radijski ekosistem; od izdajateljev in distributerjev radijskih programov, prodajalcev tehnične opreme, avtomobilov pa vse do najpomembnejšega člena v verigi nas, poslušalcev. Večina zahodnoevropskih držav že resno oddajajo radijske programe v DAB tehnologiji, DAB+ tehnologiji, nekateri so tudi že izklopili analogno FM oddajanje FM oddajanje ali pa se s tem odkrito spogledujejo. V Sloveniji od leta 2016 deluje digitalni radio v standardni tehnologiji DAB+, operater tega omrežja je RTV Slovenija. V letu 2019 se je zapolnilo prvo digitalno radijsko omrežje R1, ki ima nacionalno pokrivanje. Trenutno preko njega oddaja 19 najbolj poslušanih radijskih programov v Sloveniji. V letu 2020 se je vzpostavilo delovanje dveh novih radijskih omrežij; omrežje R3, ki pokriva le območje Ljubljane, je bilo postavljeno v lanskem aprilu, omrežje R2 pa je bilo postavljeno v oktobru in trenutno čaka na razpis Akosa, ki je objavljen na današnji dan. Omrežje R2 je posebno omrežje, saj omogoča oddajanje samo na območju zahod ali pa na območju vzhod. S tem se ponuja izjemna priložnost, da v digitalni tehniki začnejo oddajati tudi manjši radijski programi. Bistven premik na tem področju je prinesla Direktiva o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, ki so jo morale države članice vnesti v svoje pravne rede do konca leta 2020. Direktiva zapoveduje, da morajo biti novi avtomobili opremljeni z DAB+ radijskim sprejemniki. Razvoj tehnologije ponuja neprimerno večje kapacitete za razširjenje na istem območju in v primerjavi z analognim oddajanjem tudi bistveno cenejše delovanje, vendar se danes zakonodaja oziroma se danes 77. člen Zakona o medijih 11 lokalnim radiem s statusom posebnega pomena ta razvoj onemogoča. Sili jih v izbiro med digitalnim razvojem in s tem zavestno odpovedjo statusa lokalnega radia s statusom posebnega pomena in oddajanjem na 20 let stari tehnologiji. Obe možnosti lahko v prihodnosti privedeta do ukinjanja teh radiev, saj trenutno ne obstajajo, se ne gradijo in sploh niso načrtovana omrežja s tako majhnimi območji pokrivanja. Na to razhajanje in predvsem na potrebo po ureditvi, ki bo omogočila digitalno razširjenje lokalnih radijskih programov, opozarja tudi velik del strokovne in zainteresirane javnosti, med drugimi sta na ta problem večkrat opazila Sveta za radiodifuzijo in javna agencija Akos. Spoštovane kolegice in kolegi! Poleg tehnoloških vidikov, ki jih omogoča digitalna platforma v primerjavi z analogno, to so boljša kvaliteta zvoka, večpredstavnostne vsebine, slušnost v tunelih in za slovenske radijske postaje je pomembno predvsem to, da na tem omrežju ni motenj s strani italijanskih in hrvaških radijskih postaj. Navedene motnje so namreč že več desetletij velik in do danes nerešen problem, ki povzroča, da so slovenske radijske postaje slabo slišne ob meji z Italijo, ki ne spoštuje mednarodnih sporazumov na tem področju. V izogib škodljivim in nepopravljivim posledicam za slovenski radijski trg vas naprošam, da podprete predlagani Predlog zakona o spremembah Zakona o medijih. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kulturo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Violeti Tomić. Izvolite. **VIOLETA Hvala za besedo. Odbor za kulturo je kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah Zakona o medijih, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po skrajšanem postopku predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Jožefom Horvatom. Odbor je predlog zakona obravnaval po skrajšanem postopku. Pri delu odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja, Vlade, predstavnica Zakonodajno-pravne službe, predstavnik Državnega sveta, Sveta za radiodifuzijo ter predstavnici Agencije za komunikacijska omrežja in storitve ter Gospodarskega interesnega združenja lokalnih in radijskih postaj Slovenije. V mnenju je Zakonodajno-pravna služba podala konkretne pripombe k 1. členu in 2. členu predloga zakona. Predstavnica ZPS je na seji povedala, da je predlagatelj ustrezno obrazložil in z amandmajem k 2. členu upošteval pripombe ZPS. Odboru je bilo posredovano tudi mnenje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki predlog zakona podpira. V poslovniškem roku je bil s strani kvalificiranih predlagateljev vložen amandma koalicijskih poslanskih skupin k 2. členu. Predstavnica Vlade je povedala, da Vlada predlagani spremembi predloga zakona ne nasprotuje. Predstavnik Sveta za radiodifuzijo je dejal, da tehnologija DAB+ na eni strani prinaša tehnološke prednosti, na drugi pa vzpostavitev bolj liberalnega in bolj konkurenčnega trga, na katerem je opazna tendenca vedno večje koncentracije. Predlagana sprememba zakona v 77. členu bo omogočila kontinuiran razvoj digitalnega radia v Sloveniji. Predstavnica Agencije za komunikacijska omrežja in storitev, Akos, je poudarila, da je predlagana sprememba bistvena za to, da se tudi lokalnim radijskim postajam posebnega pomena omogoči razširjanje v digitalni radiodifuzni tehniki in se jih izenači z regionalnimi radijskimi postajami posebnega pomena, kot tudi z vsemi ostalimi radijskimi postajami v Sloveniji. Poudarila je, da predlagana zakonska sprememba nima nobenega drugega vpliva na ostale zakonske obveznosti in pravice lokalnih radijskih postaj posebnega pomena. Predstavnica Gospodarskega interesnega združenja lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena je povedala, da so lokalne radijske postaje dolgo časa prosile za zakonsko rešitev, ki bi jim omogočila vstop v DAB+ omrežje. Ob tem je opozorila na zagate, na katere bi lokalne radijske postaje lahko naletele. Lokalni radii bi postali tudi nacionalni in v želji po pridobivanju širšega kroga občinstva bi lahko nehote zanemarili lokalne poslušalce. Opozorila je, da multipleks R2 dela Slovenije ne pokriva: Gorenjske, Kočevja in del Prekmurja, zaradi česar so se zavzemali za oblikovanje regionalnih multipleksov. Eden od pomislekov je tudi, da bodo lokalni radii z vstopom na nacionalni multipleks dobili nacionalno pokritost, s čimer bodo postali precej bolj zanimivi za nakup. Potrebno je urediti tudi sistemsko financiranje lokalnih in regionalnih radijskih postaj s statusom Večina razpravljavcev je bila mnenja, da je predlog sprememb dobrodošel, saj 11 radijskim postajam s statusom lokalnega programa posebnega pomena omogoča prehod z analogne na digitalno platformo, ki omogoča boljšo kvaliteto zvoka, slišnost v tunelih, onemogočanje motenj s strani italijanskih radijskih postaj V razpravi je bilo predstavljenih tudi več pomislekov, in sicer: lokalne radijske postaje se bodo srečevale s problemom, kako ne zanemariti lokalnih poslušalcev, lahko pride pa tudi do padca deleža in kakovosti obveščanja z lokalnimi vsebinami. Nacionalna pokritost bo sprožila vprašanje komercializacije, saj je zdaj oglaševanje omejeno. Odpira se tudi vprašanje ohranjanja delovnih mest, vprašanje ozemeljske nepokritosti, nejasni so stroški in dostopnost licence za manjše radijske postaje in tako naprej. Izpostavljen je bil tudi politični aspekt oziroma trditev, da sprememba zakona predstavlja vladni poskus monopolizacije radijskega prostora. Predlog zakona je korekten, a skriva težave, ki bi se lahko pojavile v bližnji prihodnosti. Odprto je bilo tudi vprašanje glede državnih pomoči lokalnim radijskim postajam. Po tridesetih letih delovanja Koroški radio, Radio Kranj in Radio Triglav v letošnjem letu niso prejeli nobenih finančnih sredstev. Odbor je sprejel amandma poslanskih skupin koalicije Nove Slovenije, SDS in SMC k 2. členu in sprejel vse člene predloga zakona. Pripravljen je dopolnjen predlog zakona. Hvala. Hvala lepa. Za uvodno obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade dr. Ignaciji Fridl Jarc, državni sekretarki na Ministrstvu za kulturo. Izvolite. hvala za besedo. Ta sprememba je nastala na pobudo SRDF in Akosa, na katere so se obrnili izdajatelji lokalnih radijskih programov s statusom posebnega pomena. Sprememba bo v praksi povzročila, da bodo lahko ti izdajatelji pridobili digitalne radijske frekvence, kar jim veljavni Zakon o medijih neupravičeno odreka in jih postavlja v neenak položaj z drugimi radii. Podobno rešitev je pripravilo tudi Ministrstvo za kulturo v Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, ki to problematiko vendar celoviteje ureja. Ker pa gre pri obravnavanem poslanskem predlogu zakona za rešitev, ki je po vsebini, namenu in cilju ureditve podobna rešitvi Ministrstva za kulturo, spremembo Vlada Republike Slovenije podpira. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Primož Siter bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi, dober dan! Pred nami je predlog spremembe Zakona o medijih, ki slovenskim lokalnim radijskim postajam odpira možnost za digitalizacijo svojega oddajanja v sistemu DAB+. Večina slovenskega radijskega prometa tradicionalno teče po analognih frekvencah FM, prehod na DAB+ pa je v svetovnem merilu razvojni standard, ki radiem omogoča boljšo kakovost oddajanja in širši doseg. V Poslanski skupini Levica smo o digitalizaciji in razvoju področij, ki služijo javnemu interesu, kar kakovosten medijski program nedvomno je, nadvse naklonjeni. Nova zakonska ureditev bo za slovenske lokalne radijske postaje mamljiva ponudba. Postaje, da bodo prišle do komercialne korist nacionalnega radia ob ohranitvi finančnih koristi, ki jih država nakloni lokalnim radijskim postajam s statusom posebnega pomena, dobile da bodo več medijskega prostora, več tržnih priložnosti, več poslušalcev, s tem višjo prodajno vrednost in tako naprej. ideje o kratkoročnih koristih bodo v praksi težko izvedljivo poslanstvo. Natrpanost radijskega trga, neobvladljiv teren, kadrovska podhranjenost lokalnih radijskih postaj in prekarnost njihovih zaposlenih bodo z radijskega zemljevida izbrisali šibke, nova ureditev pa bo hitra priložnost le za največje ribe ali tiste, ki jih hrani neko kapitalsko zaledje bodisi s svojimi sredstvi ali s svojimi interesi. Šibke lokalne radijske postaje bodo tako lahek plen za kupce z apetiti po nacionalnem medijskem dosegu. Prvotno poslanstvo radiev posebnega pomena, to je informiranje javnosti o lokalnih temah, zagotavljanje zakonsko določenih lokalnih, kulturnih, športnih, mladinskih, verskih vsebin, ne bo več namen, ampak samo nujno zlo zavoljo sesanja javnih sredstev v sicer pridobitnih in kapitalsko podprtih medijskih družbah. Tudi obljube po boljši ozemeljski pokritosti še nimajo trdnih temeljev. Trenutna pokritost DAB+ omrežja R2 izpušča dobro tretjino ozemlja Republike Slovenije, kar v praksi pomeni, da bo, recimo, nek gorenjski lokalni radio izvajam dober lokalni program, a bo slišan v Piranu, v domači Kranjski Gori ali Jesenicah pa sploh ne. Enaka usoda bo doletela marsikateri radio znotraj nepokritih lis, od Gorenjske preko osrednje Slovenije do Bele krajine in v Prekmurju. Argument o boljši pokritosti in možnostih za širši doseg so danes zgolj obljube, neresničnost v omrežju DAB+. A pozor! Ne le tehnične pomanjkljivosti pričujočega predloga, v oči bode predvsem njegov politični podnapis. Poziv in hitenje v sprejemanju tega predloga prihaja tudi z naslova lastnikov in upravnikov medijev iz vrst najvišjih strankarskih kadrov Janševe SDS. Z naslova samega arhitekta Janševega propagandnega stroja in direktorja novega radia, sestrskega medija Janševe televizije, Uroša Novaka. Kot lastnik ene od lokalnih radijskih postaj in zaposleni v Janševem kabinetu ima Novak jasen namen svoj doseg povečati, ga v povezovanju z drugim lokalnim radiem glej ga zlomka, katerega ustanovitelj je brat poslanca SDS Branka Grimsa ‒, pretvoriti v nacionalno strankarsko radijsko glasilo. Nov Janšev medij torej, ki bo izrinil druge in bo slišan vsepovsod, pod pretvezo svoje lokalnosti pa bo za svoje širjenje laži in strankarske propagande še naprej prejemal javna sredstva z naslova lokalnega radia s statusom posebnega pomena. Politična dimenzija pričujočega predloga torej z izgovorom digitalizacije postavlja navezo Novak in Grims, bržkone s pomočjo madžarskega kapitala, v monopol nad državnim digitalnim radijskim omrežjem. Rešitev, ki bo slovensko radijsko krajino obogatila za zasluženo digitalizacijo omrežja, istočasno pa propagandističnim predatorjem onemogočila skok na vrh prehranjevalne verige za ceno življenj drugih, ki dejansko delujejo v družbenem interesu, je drugačna razdelitev radijskega zemljevida v DAB+ manjše regionalne multiplekse. O takšni razmejitvi, ki jo podpira tudi nabor radijskih institucij in novinarsko društvo, bi lokalnim radiem zagotovili lokalno delovanje, javni in kakovosten medijski servis, medijskim delavcem gotove zaposlitve, političnemu zemljevidu pa nekaj miru. Digitalizacija je dobrodošel, digitalizacija je nujen tehnološki in civilizacijski korak, digitalizacija je javno dobro v javnem interesu. V Levici digitalizacijo podpiramo, a ne pristanemo na to, da jo vladajoča klika izkoristi za širjenje svoje sovražne in lažnive agende, zato tega predloga v Levici ne bomo podprli. Hvala. Hvala lepa za vaše stališče. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati bo predstavila Tadeja Šuštar. Hvala za besedo. Predlog spremembe Zakona o medijih, ki ga danes obravnavamo, opredeljuje možnost vstopa izdajateljev radijskih programov lokalnega programa posebnega pomena na digitalno platformo s cilji, da se izenačijo pogoji za delovanje programov posebnega pomena s statusom regionalnega programa posebnega pomena ter drugimi radijskimi programi celovit prehod na digitalno radijsko platformo, zagotovitev pluralnosti in raznovrstnosti na že obstoječi digitalni platformi in ohranjanja konkurence na radijskem oglaševalskem trgu. Obstoječa določba 1. odstavka 77. člena Zakona o medijih narekuje, da program, ki s prizemnim radiodifuznim oddajanjem pokriva območja, na katerih živi več kot 10 % prebivalstva Republike Slovenije, ne izpolnjuje pogojev za pridobitev ali ohranitev statusa lokalnega radijskega programa posebnega pomena. Posledično to pomeni, da bi se morali izdajatelji tovrstnih programov v prihodnje odpovedati bodisi lokalnemu statusu bodisi digitalnemu radiodifuznemu oddajanju, saj trenutno ne obstajajo, niso v gradnji oziroma niso načrtovana omrežja s tako majhnimi območji pokrivanja. Predmetna določba je bila napisana v času izključno analogne radiodifuzije, ko ni predstavljala neutemeljene ovire oziroma je imela določen smisel, saj so področja pokrivanja z analognimi frekvencami praviloma bistveno manjša. Z vidika novejše digitalne radiodifuzije pa določba predstavlja nesmiselno oviro za tovrstne programe, saj stanje tehnike ne opravičuje gradnje omrežij na območjih, ki pokrivajo manj kot 10 % prebivalstva. Po drugi strani pa digitalna radijska omrežja omogočajo zadostne kapacitete za razširjanje skoraj vseh radijskih programov v Republiki Sloveniji na bistveno večjih območjih, s tem pa tudi možnost, da bodo lahko poslušalci z uporabo nove tehnologije imeli bistveno večjo izbiro programov na določenem območju oziroma bodo lahko določen program poslušali na bistveno večjem območju. V Novi Sloveniji – krščanski demokrati podpiramo spremembo Zakona o medijih, saj s tem posodabljamo zakon in ga prilagajmo novim tehnologijam. Kultura inovacij vodi v prihodnost, kar pomeni, da smo kot družba odprti za novosti, podpiramo ustvarjalnost, razvijamo talente ter ustvarjamo okolje, kjer lahko pridejo do izraza. Inovacije zagotavljajo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in omogočajo delovanje slovenskega koncepta socialne države. Napredek, inovacije in gospodarska rast so pomembni, da lahko v prihodnosti zagotavljamo državo blaginje za vse državljane. Novi znanstveni, gospodarski ali tehnološki izumi so smiselno le takrat, kadar služijo človeku, in ne takrat, kadar jih je mogoče le izvesti. Napredek mora služiti ljudem. Tehnologija se nikoli ne sme odcepiti od človeka in mora biti obvladljiva. Izobraževanje, znanost in raziskovanje so temelj naše blaginje in brez njih v globalno povezanem svetu ne bomo mogli biti konkurenčni na področju sposobnosti in idej. Potrebujemo družbeno kulturo inovacij in napredka. Slovenija mora biti odprta za odgovorne inovacije in usmerjena v prihodnost, hkrati pa se ljudje zaradi modernizacije ne smejo počutiti pozabljene in preobremenjene. Dobra politika človeka upošteva in ga vključi v proces. Zato je treba podpirati izobraževanje državljanov vseh starostnih skupin za uporabo novih medijev in telekomunikacij ter spodbujati njihov razvoj in dostopnost vseh slovenskih krajev. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavila Monika Gregorčič. Izvolite. **MONIKA Spoštovani poslanke in poslanci! Spoštovana predstavnica Vlade! Pred nami je manjša sprememba Zakona o medijih, ki pa je odprla paleto pomislekov in različnih pogledov na materijo, ki jo spreminjamo. V relativno kratki razpravi na seji Odbora za kulturo so se včeraj soočila različna stališča. Žal pa tako včeraj v razpravi kot tudi danes v nekaterih do sedaj predstavljenih stališčih ni manjkalo političnega EPP-ja, diskreditacij nekaterih oseb, povezanih z določenimi lokalnimi radijskimi postajami, ter pripisovanja pripadnosti tej ali oni politični opciji. A če strnemo vse pripombe in pomisleke, ki so bili tudi na mestu in so pokazatelj potencialnih pasti, ne pa nujno tudi pomanjkljivosti zakona, lahko pridemo do skupnega imenovalca. To je, da se s predlogom zakona vsem radijskim postajam omogoča enak dostop do tehnološko naprednejše radiodifuzne platforme. Novela namreč v ničemer ne ogroža pestrosti lokalnih radijskih programov, ki se bo ohranila tudi v prihodnje, naslavlja pa eno bistveno pomanjkljivost trenutne ureditve, ki preprečuje sočasno imetništvo statusa lokalnega programa posebnega pomena ter radiodifuzno oddajanje v digitalni tehniki. Veljavna ureditev namreč omejuje radiodifuzno razširjanje teh programov na območje z največ 10 % prebivalcev Republike Slovenije. Ta omejitev predstavlja nepremostljivo oviro za digitalno razširjanje, saj v Sloveniji ne obstajajo dovolj majhna omrežja in takšna niti niso načrtovana. Z novelo se tako izenačuje opredelitev radijskih programov s statusom lokalnega programa posebnega pomena v razmerju do programov s statusom regionalnega programa posebnega pomena. Lokalni programi se z novelo definirajo glede na območja, ki so mu namenjeni. To je območje, na katerem živi največ 10 % prebivalstva naše države in imajo najmanj 20 % lokalnih vsebin lastne produkcije. To pomeni tudi, da bodo lahko lokalni radijski programi v primeru pridobitve pravice razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki pričeli z oddajanjem na digitalni platformi. Tehnološki razvoj nam narekuje nujne spremembe, ki so povezane s postopki podeljevanja radijskih frekvenc za omrežje prizemne digitalne radiodifuzije DAB+, tako imenovani multipleks R2 in na katerem bi lahko sodelovalo tudi 11 lokalnih radijskih postaj posebnega pomena. To je naše dejansko stanje, ki kaže na potencialne zamujene priložnosti. 19 radijskih postaj, predvsem komercialnih, ki so brez statusa posebnega pomena, pa oddaja na tako imenovani platformi R1, ki omogoča nacionalno pokritost in je že polno zasedena. Spoštovani, na evropskem trgu šteje digitalna platforma za napredno tehnologijo. Tej usmeritvi sledijo tudi določbe novele Zakona o medijih, ki jo danes obravnavamo.

Spoštovana državna sekretarka, spoštovani kolegice in kolegi! Predlagani zakon spreminja 77. člen veljavnega Zakona o medijih. Gre za spremembo, ki bo omogočila vstop izdajateljem radijskih programov lokalnega programa posebnega pomena na digitalno platformo. Trenutna določba omenjenega člena je bila napisana že za namene analogne radiodifuzije, saj bi se morali izdajatelji lokalnih programov posebnega pomena v prihodnje ali odpovedati digitalnemu oddajanju ali pa lokalnemu statusu. Področne organizacije že nekaj let pozivajo k odpravi te zakonske anomalije. Tehnologija digitalnega radia omogoča večini prebivalcev v Sloveniji večjo pestrost radijskih programov, saj gre za boljšo pokritost kot pri lovljenju FM frekvenc radijskih postaj. Digitalne postaje namreč ne zasedajo vsaka svoje frekvence, temveč zasedajo kanal v multipleksu. Posledično so slišane na celotnem območju, ki ga multipleks pokriva. Prvo tako omrežje deluje pri nas že od leta 2016. Digitalni radio ima tako več prednosti, med drugimi tudi je tudi boljša kvaliteta zvoka in večja odpornost na motnje, poleg tega pa je prilagojen tudi mobilnemu sprejemu. Če lokalnim radijskim postajam ne bo omogočeno, da se jih spremlja v digitalnem radiodifuznem oddajniku, jih bo poslušalo vedno manj ljudi, posledično pa bodo tudi manj zanimive za oglaševalce. Sprememba zakona jim bo omogočila večjo geografsko pokritost in s tem večjo slišanost, posledično pa bodo pritegnile več oglaševalcev. Lokalne radijske postaje se že dalj časa soočajo s težko finančno situacijo, zaradi katere se mnoge lokalne radijske postaje borijo za preživetje. Akos pri tem opozarja, da bodo, v kolikor zakon ne bo pravočasno sprejet, nekatere izmed njih celo obsojene na propad. Nekaj pomislekov v sklopu obravnave predloga je bilo glede vstopa lokalnih medijev na nacionalni multipleks, saj bi s tem pridobili nacionalno pokritost. Po mnenju Društva novinarjev Slovenije se ob tem pojavlja bojazen, da bo sledilo občutno zmanjšanje lokalnih vsebin in informacij. Da so takšni zadržki odveč, so potrdili na Svetu za radiodifuzijo. Poudarili so, da sta tako Svet za radiodifuzijo kot Akos, pristojna organa, ki sodelujeta pri izvedbi javnih razpisov za podeljevanje pravic v digitalni tehniki. Oba organa predlagane rešitve podpirata. V kolikor anomalija v zakonu ne bo odpravljena, lahko pride do zmanjšanja pluralizma in slabše razvitosti radijskega trga. V Poslanski skupini SAB, socialnih liberalcev, predlagane spremembe ocenjujemo kot pozitivne, saj sledijo razvoju tehnologije in omogočajo 11 lokalnim radijskim postajam, da bodo v koraku s časom. Predlog zakona bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Janja Sluga bo predstavila stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev bomo novelo Zakona o medijih, katere sopredlagatelji smo, podprli. S predlaganim se izenačuje opredelitev radijskih programov s statusom lokalnega programa posebnega pomena v odnosu do programov s statusom regionalnega programa posebnega pomena na način, da bodo lahko lokalni radijski programi v primeru pridobitve pravice razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki začeli z oddajanjem na digitalni platformi. S tem se odpravlja neenaka obravnava v primerjavi z regionalnimi radijskimi postajami, ki so to možnost že pridobile. 77. člen veljavnega Zakona namreč preprečuje imetništvo statusa lokalnega posebnega pomena in možnost oddajanja v digitalni tehniki, saj so ti programi lahko omejeni zgolj na območja z 10 % prebivalcev. V Sloveniji danes obstaja zgolj eno digitalno radijsko omrežje z nacionalnim dosegom, na katerem se oddaja 19 radijskih programov. RTV Slovenija je v okviru svoje službe Oddajniki in zveze lani oktobra vzpostavila tudi drugo omrežje, ki pa pokriva zahod in vzhod Slovenije in na katerem zaenkrat oddajata zgolj dva programa RTV. V kolikor bo ta novela sprejeta, bomo tudi 11 lokalnim radijskim postajam omogočili oddajanje na temu omrežju. Po naši oceni zaradi tehnične zahtevnosti in visokih stroškov vzpostavitve takšnih omrežij ni mogoče pričakovati, da bi RTV poleg omenjenega vzpostavljala še lokalna radijska omrežja, na katerih bi ti radii lahko oddajali svoj program. To, da te možnosti danes nimajo, pomeni, da so v vse bolj digitaliziranem svetu izključeni in bi to posledično lahko privedlo tudi do njihove ukinitve. Poleg tega bo Evropska unija v kratkem celo prepovedala prodajo radijskih sprejemnikov brez digitalnega sprejema. Zato je skrajni čas, da jim omogočimo preskok iz analognega v digitalni svet, kar bo po našem mnenju preprečilo siromašenje radijskega trga in ohranilo njihovo raznolikost. Prehod na digitalno oddajanje pa jim bo omogočil tudi oddajanje na širšem območju, kar pomeni, da bodo lahko pridobili tudi dodatne poslušalce. In z večjim dosegom bodo povečali svojo zanimivost za pridobivanje oglaševalskih sredstev, kar bo vplivalo na njihov nadaljnji obstoj. Zato mediji, ki ostajajo zgolj v analogni obliki, ta boj za oglaševalski kolač vse bolj izgubljajo. Za nas je ključno to, da bomo s tem preprečili škodo, ki bi lahko nastala v medijskem prostoru ter jim s tem dali možnost, da se bodo lažje ohranili ter poslušalcem omogočili poslušanje programov, ki so jih vajeni danes. Kot veste, je tudi Ministrstvo za kulturo podobno rešitev pripravilo v lastnem predlogu zakona, ki je bil v letu 2020 že v javni obravnavi. Nepovezani poslanci smo takrat predlogu Ministrstva za kulturo, ki je bil sicer ki je bil sicer del paketa širše prenove medijske zakonodaje, ravno zaradi tega, ker je bil del, nasprotovali. Zaradi netransparentnosti in naglici pri pripravi ter predlaganih rešitev smo takrat ocenili, da so predlogi sprememb štirih medijskih zakonov pripravljeni slabo in da prinašajo škodljive posledice, ki bi se odražale v finančnem slabljenju javne RTV Slovenija, zmanjšanju avtonomije Slovenske tiskovne agencije ter ogrožanje delovanja medijev in vzpostavljanje sistema financiranja medijev, ki bi favoriziral medije, ki so povezani z največjo koalicijsko stranko. Na ministrstvo smo zato naslovili številne pripombe, ki so rezultirale v tem, da so predlogi na srečo končali svojo pot prav tam, kjer so jo začeli. Na začetku. Mnenja so bili, kar ponavljamo tudi danes, da trenutna medijska zakonodaja potrebuje temeljito in hkrati celostno prenovo, ki mora slediti sodobnim trendom, a hkrati ponujati zgolj rešitve, ki omogočajo neodvisne in pluralne medije ter s tem raznolikost medijskega trga in javne medijske servise, ki zagotavljajo verodostojne in nepristranske informacije. Takrat smo ministra za kulturo tudi opozorili, da mora Vlada brez odlašanja še posebej pomagati lokalnim in regionalnim medijem, katerih financiranje je bilo zadržano, zagotoviti obljubljena, s pogodbami določena sredstva, sicer bi bili lahko priča njihovemu propadu in siromašenju predvsem lokalne medijske krajine. Pričujoča novela za razliko od omenjenih predlogov ministrstva nima političnega predznaka in tudi ne sledi partikularnim interesom različnih medijskih lastnikov. Poleg tega predlagane rešitve podpirata Svet za radiodifuzijo in Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. V Poslanski skupini nepovezanih bomo zaradi tega novelo podprli. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, spoštovani vsi prisotni v dvorani, lep pozdrav! Predlog zakona je dober, saj zagotavlja lokalnim radiem s statusom posebnega pomena, da bodo dobili možnost dostopati do multipleksa in razvoja digitalnega radia. Digitalni radio ponuja neprimerno večje kapacitete za razširjanje na istem območju, poleg tega pa je tovrstno oddajanje v primerjavi z analognim bistveno cenejše. Razvoj tehnologije, predvsem računalniške, je privedel do vsesplošne digitalizacije, ki se ji mora slediti. Vstop na digitalno radijsko platformo je nuja, saj slednje sledi zadnjim tehnološkim rešitvam. Naj naštejem le nekaj prednosti oddajanja radijskega signala v digitalni tehniki: boljša pokritost s signalom, boljša kakovost zvoka, manj motenj in možnost oddajanja digitalnih informacij. Oddajanje na FM frekvencah omogoča manjšo pokritost, medtem ko pa digitalne frekvence omogočajo pokritost veliko večjega področja. Poslušalec bo s to spremembo imel več izbire znotraj enega oddajnega območja. Prav tako bodo po novem novi avtomobili imeli vgrajen le digitalni sprejemnik, kar pomeni, če do te spremembe ne bo prišlo, ljudje v avtomobilih ne bodo mogli več poslušati tistega radia, ki oddaja na analogni frekvenci. Kljub temu vsemu pa se poraja vprašanje, ali je uvedba digitalnega radia sploh še smiselna v dobi razvoja brezžičnega omrežja. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Alenka Jeraj. Izvolite. **ALENKA Predlog novele Zakona o medijih opredeljuje možnost vstopa izdajateljev radijskih programov lokalnega programa posebnega pomena na digitalno platformo, zato da se izenačijo pogoji za delovanje programov s statusom posebnega pomena in drugimi radijskimi programi. Na ta način se ohranja konkurenca na radijskem trgu. Digitalna radiodifuzija ponuja neprimerno večje kapacitete za razširjanje na istem območju. Razširjanje z DAB+ je v primerjavi s FM bistveno cenejše. Tehnične karakteristike DAB+ narekujejo, da načeloma ni smotrno postavljanje digitalnih omrežjih, ki bi imela manjša območja pokrivanja, primerljiva z raznimi manjšimi analognimi frekvencami. Digitalni radio v standardni obliki DAB+ v Republiki Sloveniji deluje od leta 2016. V letu 2019 se je prvo digitalno radijsko omrežje R1, ki ima nacionalno pokrivanje, zapolnilo, trenutno pa prek njega oddaja 19 predvsem komercialnih radijskih postaj brez statusa posebnega pomena. V digitalni tehniki pa večinoma še ne oddajajo manjši radijski programi, ki tudi v analogni tehniki pokrivajo manjša območja. Tako ima trenutno DAB+ v Sloveniji relativno majhen doseg v smislu števila primernih sprejemnikov oziroma poslušalcev, vendar število le-teh raste. Bistvene spremembe na omenjenem področju prinaša predvsem Direktiva o Evropskem zakoniku o elektronskih komunikacijah, ki jo morajo države članice implementirati, bi jo morale, do konca leta 2020, saj določa prepoved prodaje novih avtomobilov z radijskimi sprejemniki, ki ne bodo omogočali sprejema v DAB+. Spremembe podpira Ministrstvo za kulturo in je ta predlog vključilo tudi v svojo novela Zakona o medijih. Predlog spremembe pa je odziv na dolgoletno opozarjanje Sveta za radiodifuzijo, da je to potrebno storiti, prav tako spremembo podpira Agencija za komunikacijsko omrežje in storitve Republike Slovenije. Sprememba zakona je nujna posledica tehnološkega razvoja. Pomembna je tudi zaradi izvedbe javnega razpisa za podelitev javnih frekvenc za omrežje T-DAB+ multipleks 2, ki bo objavljen 14. 5. in na katerem bi lahko sodelovalo tudi 11 lokalnih radijskih postaj posebnega pomena. Platforma R1 omogoča nacionalno pokritost in je že polno zasedena. Ker je bil zaznan velik interes drugih radijskih postaj in ker je digitalna platforma najnaprednejša, se je agencija odločila za razpis frekvenc novega, dodatnega digitalnega omrežja R2 za številne lokalne in regionalne radijske postaje. Razdeljen je na R2 - vzhod in R2 - zahod, vsak s po 14 razpoložljivimi mesti. Na R2 - vzhod dve mesti že zaseda RTV Slovenija, na ostalih delih ostaja še 11 radijskih postaj posebnega pomena in 9 regionalnih postaj, ki bodo s spremembo zakona dobile priložnost za prehod na digitalno platformo. Izenačitev pogojev za vse slovenske radijske postaje bo odpravila tudi večdesetletne težave pri slišnosti, predvsem FM postaj z Italijo oziroma odpravo motenj s strani italijanskih radijskih postaj. Novelo Zakona o medijih bomo v Poslanski skupini SDS podprli. Hvala lepa. Samo Bevk bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. **SAMO Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! Socialni demokrati na načelni ravni menimo, da bi morali urediti da bi morali urediti celostno področje medijske zakonodaje, ne pa posameznih parcialnih rešitev. Socialni demokrati smo v času vodenja kulturnega resorja v prvem letu naše vlade v mandatu 2018–2022 pripravili celovito zakonodajo. Ob tem je potrebno poudariti, da se je zakonodaja pripravila po širokem usklajevanju v sektorju in po sprejemu širšega konsenza. Žal pa je predčasni in meni še danes nerazumni odstop takratnega predsednika Vlade Marjana Šarca, ki ga še danes obžalujem, onemogočil obravnavo medijske zakonodaje v Državnem zboru. Sedaj pa k noveli, ki je danes na mizi. Agencija za komunikacijska omrežja in storitve, s kratico Akos, in svet za radiodifuzijo sta že pred meseci Državnemu zboru poslala poziv, da se predlagana novela obravnava čim prej. Z nadaljnjim odlašanjem sprejema 77. člena Zakona o medijih bi po mnenju obeh inštitucij lahko nastale dolgoročne negativne posledice na slovenskem radijskem trgu. Agencija je v sledenju tehnološkega razvoja na trgu radiodifuzije po zapolnitvi prvega nacionalnega digitalnega radijskega omrežja podelila radijske frekvence za vzpostavitev dodatnega omrežja R2. Omrežje je zgradila javna Radiotelevizija Slovenija, le-ta pa deluje že od oktobra leta 2020. Z namenom čim hitrejšega vstopa preostalih slovenskih radijskih postaj na digitalno platformo je Akos v sodelovanju s Svetoma za radiodifuzijo pripravil javni razpis za podelitev dovoljenj radijskim postajam za oddajanje na tem omrežju. V kolikor 77. člen zakona ne bo pravočasno spremenjen, bo 11 radijskim postajam s statusom lokalnega programa posebnega pomena onemogočeno oddajanje na digitalnem radijskem omrežju. Predvsem pa to pomeni nazadovanje v njihovem razvoju ter posledično njihov neizbežni propad. Digitalna platforma v primerjavi z analogno pomeni boljšo kvaliteto zvoka, večpredstavnostne vsebine, slišnost v tunelih in tako dalje. Najbolj pomembno pa je, da na tem omrežju ni motenj s strani italijanskih radijskih postaj. Navedene motnje so že več desetletij velik in do danes nerazrešen problem. Slovenske radijske postaje so ob italijanski meji slabo slišane, kajti Italija na tem področju ne spoštuje mednarodnih sporazumov. Mislim, da zaradi nekih neupravičenih strahov radijskim in nenazadnje tudi televizijskim lokalnim programom ne smemo onemogočiti razvoja, ki ga ponuja digitalizacija. V Poslanski skupini Socialnih demokratov zakonu ne bomo nasprotovali oziroma bomo za zakon prispevali tudi nekaj glasov za. Hvala lepa. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 73. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 16.40.

kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora! Obveščam vas, da bo Državni zbor glasovanje opravil po naslednjem vrstnem redu: 1., 2., 4. in 3. točka dnevnega reda. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. **Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda – druga obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih v okviru nujnega postopka.** Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je z odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 14. 5. 2021, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 1. členu.

Amandma je vsebinsko povezan z amandmajema istega predlagatelja k 3. in 4. členu. Če ta amandma ne bo sprejet, postaneta navedena amandmaja brezpredmetna. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 1. členu. Glasujemo.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

**Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda – tretja obravnava Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi v okviru skrajšanega postopka.** Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno **4. točko dnevnega reda, to je na drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu v okviru skrajšanega postopka.** Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je z odločanjem o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 14. 5. 2021, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin NSi, SDS in SMC k 3. členu. Glasujemo.

6. (Za je glasovalo 58.) (Proti 6.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmaju in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka.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

Nadaljujemo s prekinjeno **3. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah Zakona o medijih v okviru skrajšanega postopka.** Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, sprejetega na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 73. izredno sejo zbora. Hvala